Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zoran Šikić, državni tajnik u Ministarstvu kulture. Izvolite. **Šikić, Zoran** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Na sjednici 3.10. Hrvatski sabor je raspravio i prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice Parkom prirode. istaknut ću to da je 1981. proglašen zapadni dio Medvednice Parkom prirode, međutim ustanova koja je osnovana za upravljanje osnovana je 1999., a počela je s radom 2000. godine. Također da je ta odluka iz 1981. donesena bez stručne podloge i bez uvida javnosti, što bi značilo da sama odluka nije bila precizna, nije bila u duhu standarda koji danas provodimo, a to znači i precizne definicije, znači uvida javnosti i same stručne podloge za koju danas imamo i nacionalnu stručnu instituciju kao što je Državni zavod za zaštitu prirode. Sve je to rezultiralo da je obuhvaćeno područje Parkom prirode u odnosu na na primjerenu gradnju bilo neprecizno utvrđeno, a samim tim i iza 1981. do osnivanja i znači početka rada ustanove jednim dijelom desila se devastacija i neplanska izgradnja. Da bi to ispravili i da bi zaista pristupili kvalitetnom upravljanju i kvalitetnoj valorizaciji da upravljanje parkom i da park bude zaista ono što zaslužuje i kroz reviziju postojećih zaštićenih područja, kroz obaveze koje su sad u tijeku, a posebno kad je u pitanju pristupanje Europskoj uniji u definiranju glavnog instrumenta zaštite prirode za Europsku uniju, a to je europska ekološka mreža, odnosno ono što nazivamo natura 2000., pristupilo se je preciznijem definiranju, na kraju krajeva organiziran je javni uvid gdje su građani znači mogli dati primjedbe i na najveći dio tih primjedbi je pozitivno i odgovoreno. Na kraju krajeva preciznije je definirana granica na način gdje god je to bilo je to bilo moguće, da ona ne prolazi polovicom parcele katastarske čestice ili samog objekta i evo došli smo do toga da se ta, da ta površina u odnosu na ono što smo imali iz 1981. se smanjuje. To je bio znači glavni razlog rasprava i na neki način kamen spoticanja kako se postaviti u odnosu na smanjivanje zaštićene površine, što na kraju smo se evo i kroz nadležno ministarstvo, a i Vlada je prihvatila činjenicu da ipak tu granicu i površinu trebamo preciznije definirati bez obzira što to znači smanjivanje tog konkretnog zaštićenog područja. To je trajalo neko vrijeme, zapravo čak evo i negdje dvije godine baš iz razloga što se je pristupilo analizi, a na kraju analizi se pristupilo i nakon rasprave na prvom čitanju ovdje u Hrvatskom saboru da se utvrdi da li postoji mogućnost na istom području, znači ovdje u neposrednom okruženju Zagreba kompenzirati to područje. Jedino područje gdje se to moglo nadoknaditi bilo je Zelinsko područje, međutim analizirajući sve kriterije i postavke došli smo definitivno do toga da prirodna, isključivo prirodna vrijednost, ne misleći na ekonomsku vrijednost tih šuma ne zadovoljava osnovne kriterije zaštite u bilo kojoj kategoriji, a pogotovo u kategoriji parka prirode. također Hrvatska je zemlja sa izuzetnom biološkom raznolikosti, sa ukupno negdje sad preko 12% zaštićenog kopnenog područja u jednoj od 9 kategorija iz iz Zakona o zaštiti prirode, a također i sa proglašenom nacionalnom ekološkom mrežom i to zaista u značajnom visokom postotku od 46%. Sad se bavimo definiranjem budućih natura područja i obzirom na veličinu Hrvatske definitivno smo došli do spoznaje da ne možemo nadoknaditi to na užem području ovdje, na Zelinskom području, ali da je moguće postići kompenzaciju kroz ova ostala zaštićena područja kroz to povećanje koje se kroz zadnjih pet, šest godina desilo u Hrvatskoj sa negdje 8% zaštićenog kopnenog područja na sad već preko 12% i sa značajnim područjima ekološke mreže i od kojih je veliki dio i ovdje u okruženju Zagreba, odnosno Zagrebačke gore "Medvednice" i cijelom ovom potezu do Žumberka i Samoborskog gorja. Rasprave koje smo vodili na odborima, a posebno matičnom odboru, Odboru za zaštitu okoliša i Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo, također su dale određene primjedbe. Međutim valja napomenuti da je definiranje ovog zakona preduvjet za izradu i znači proceduru donošenja prostornog plana. Upravo ono što smo raspravljali na Odboru za prostorno uređenje i mjere koje nam se sugeriraju su elementi koji su bitni za sljedeći korak. Definiranje plana posebnih obilježja, znači definiranje namjena površina i također preciznije i bolje provođenje u suradnji sa svim drugim inspekcijskim službama nadzora, posebno u tom dijelu ruba, odnosno kontaktnoj zoni. Definitivno to prihvaćamo i već kroz implementaciju i kroz određene sporazume s ostalim inspekcijama na tome se radi, a nadležno ministarstvo za pripremu i donošenje plana posebnih obilježja, prostornog plana koji će jasno definirati i dati elemente uz pretpostavku da će i ostali planovi, kao što je recimo prostorni plan županije Grada Zagreba također generalni i urbanistički plan Grada Zagreba na koji imamo utjecaj kroz propisivanje uvjeta i mjera zaštite prirode i na kraju krajeva izdavanje prethodne suglasnosti definitivno utjecati sve što je u odnosu na zaštitu prirode bitno da se ti uvjeti ispoštuju. I na kraju krajeva tako smo se i ponašali. I kod donošenja, znači kod donošenja izmjena i dopuna prostornog plana županije, a i kroz rasprave za GUP uvjetovali smo definitivno da se izbjegne smanjivanje tih zelenih površina u toj zoni koja sada ostaje po ovome novome prijedlogu izvan granica parka prirode. Sve su to dovoljni po nama elementi da se odredimo ovdje na kvalitetnu zaštitu, na ono što stvarno upravljanje zaštićenim područjem i znači, a da odgovarajuću bitnu ulogu i svi ostali subjekti kroz nadležnost iz svog djelokruga preuzmu kada je u pitanju bespravna gradnja, kada je u pitanju prostorno uređenje i kada je rad ostalih inspekcijskih službi. Zbog svega toga toga molim da ovaj znači konačan prijedlog zakona se podrži i na kraju prihvati, i da definitivno neće se dovesti u pitanje strateška odrednica Vlade Republike Hrvatske da i dalje štiti svoju prirodnu baštinu i svoja prirodna bogatstva koja jedno od njih je ovdje i Park prirode "Medvednica". Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvo Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Da. Uvaženi zastupnik Jerko Rošin predsjednik Odbora. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za prostor, uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 12. sjednici održanoj 4. veljače 2009. godine, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. prosinca 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se tekst Konačnog prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode ne razlikuje od teksta prijedloga zakona. Navedenim konačnim prijedlogom zakona predlaže se smanjenje ukupne površine Parka prirode "Medvednica" sa 22 tisuće 826 hektara na 17 tisuća 938 hektara čime bi se iz zaštićenog područja isključile intenzivno urbanizirane rubne zone.

u raspravi na odboru podržano je donošenje ovog zakona i isključivanje navedenih područja iz parka prirode. Ujedno je od predlagatelja zatraženo pojašnjenje o planiranim područjima za zaštitu čime bi se postigla kompenzacija za smanjenje Parka prirode "Medvednica" na području Grada Zagreba, odnosno županije. Od strane predstavnika predlagatelja pojašnjeno je da je navedena kompenzacija postignuta kroz ekološku mrežu Republike Hrvatske, te je preuzeo obvezu navedenu dostaviti odboru. obećanje ispunjeno i dobili smo u prilog argumentacije da je kompenzacija s drugim zaštićenim područjima u odnosu na predmetni konačni prijedlog zakona postignuta uredbom o proglašenju ekološke mreže "Narodne novine" broj 109/07. dostavljamo u prilogu kartografski prikaz nacionalne ekološke mreže i takva je ekološka mreža jednim grafičkim prilogom dostavljena. Raspravljeno je i o utjecaju urbanizacije na smanjenje zelenih površina, te o ulozi prostornog planiranja u njihovu očuvanju. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 8 glasova za, 2 glasa protiv, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela "Medvednice" parkom prirode. Zahvaljujem. I u ime Odbora za zaštitu okoliša, uvažena zastupnica Marijana Petir predsjednica odbora. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnici i zastupnice. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 18. sjednici održanoj 4. veljače 2009. godine Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. prosinca 2008. godine. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 84. a Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predmetni konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je konačni prijedlog zakona identičan onom koji je upućen u prvo čitanje. Predlagatelj je zaključio da su mišljenje i prijedlozi izneseni u prethodnoj raspravi vezani uz izgrađena područja u tzv. kontaktnoj zoni, te pojačan rad inspekcijskih službi u djelokrugu dosljedne primjene zakona. zakona. Naglašeno je da se kompenzacija smanjene površine ne može postići uključivanjem istočnog djela Medvednice u granice parka prirode jer za to ne postoje uvjeti sa aspekta zaštite prirode, te da će se ista postići proglašavanjem drugih zaštićenih područja u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Od inspekcijskih službi tražit će se dosljedna provedba zakona kako bi se spriječila neplanska urbanizacija. Istaknuto je da su pripreme za donošenje izmjena granice Parka prirode "Medvednica" bile dugotrajne, te da je kroz proces izrade prostornog plana Parka prirode "Medvednica" otvorena procedura izmjene zakona kao i da su provedene konzultacije, javni uvidi i javne rasprave iz čega je proizašlo da je granice potrebno reducirati jer na području parka danas živi više od 33 tisuće stanovnika. Granice parka prirode su nelogična jer presijecaju naselja a ubrzana urbanizacija i bespravna gradnja trajno su devastirale taj prostor. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja članovi odbora su u raspravi istaknuli potrebu koordiniranog i jačeg rada inspekcijskih službi u cilju učinkovite zaštite parka prirode od daljnje devastacije te integralne zaštite kroz prostorne planove i planove upravljanja na što se oslanja i strategija i Akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske. Isto tako, u raspravi je naglašeno da je potrebno postići konsenzus o učinkovitoj zaštiti preostalih dijelova parkova prirode. Nadalje, istaknuto je da se kompenzacija za smanjivanje obuhvata parka prirode ne treba provodi na način da se proglašava zaštita radi zaštite a ne zbog prirodne vrijednosti na temelju stručne procjene. Također je istaknuto da je potrebno donijeti prostorni plan Parka prirode Medvednica koji je temelj za donošenje plana upravljanja parkom prirode bez kojeg nema učinkovite zaštite. Na kraju rasprave je upozoreno na građevinske pritiske na zelene zone unutar gradova te da se ne smije dogoditi da izmjena granica parka prirode utječe na širenje građevinske zone. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa 6 glasova za i 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode. Hvala lijepo. I prelazimo na raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, državni tajniče. Klub zastupnika i zastupnica zastupnica SDP-a bio je suzdržan prilikom glasanja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode u prvom čitanju a kojem se kao što je svima poznato mijenjaju granice i značajno smanjuje područje Parka prirode Medvednice a morat ćemo nažalost i ovom prilikom glasati suzdržano o ovom prijedlogu zakona. Zašto? Zato što su ponovo nažalost predlagatelji dužnosnici Ministarstva kulture ostali hladni na argumentaciju kojom smo mi iz kluba SDP-a strastveno zastupali kompenzaciju ovim prijedlogom zakona izuzetog područja parka s područjem koje se nalazi na istočnoj strani Medvednice. Smatramo kako obrazloženje predlagatelja kojima nas se nastoji uvjeriti da se na istočnoj strani Medvednice nalaze šume male prirodne vrijednosti ali zato u privatnom vlasništvu a što je čini se predlagatelju važnije od zaštite prirode u Hrvatskoj nipošto ne drže vodu. Ako je i točno ono što tvrdi predlagatelj Ministarstvo kulture da stručnjaci tvrde da šume na zelinskoj strani imaju malu prirodnu i biološku vrijednost zar zaštita krajobrazne vrijednosti parka koju kompenzacija šumskim područjem s istočne strane zasigurno donosi nije dovoljan razlog za kompenzaciju izuzetog područja. Uostalom, ovom prilikom želimo podsjetiti da Nacionalni park Brijuni iako ima viši stupanj zaštite od Parka prirode Medvednica također svojom prirodnom i biološkom ne zaslužuje status nacionalnog parka pa ipak nitko nije i ne dovodi u pitanje status nacionalnog parka koji to područje uživa. Zašto predlagatelj na Parku prirode Medvednica iskazuje stručni puritanizam kada se istog ne drži u drugim slučajevima. Bojimo se ne zbog stručnih već zbog političkih razloga odnosno zbog nadolazećih lokalnih izbora. Argument kako predlagatelj ide na kompenzaciju ali ne u sklopu Parka prirode Medvednica već u nekim drugim dijelovima Hrvatske gdje će se u sklopu ekološke mreže proglasiti novo zaštićena područja je apsurdna jer se u slučaju Parka prirode Medvednica radi o zaštićenom području prirode u neposrednoj blizini najvećeg hrvatskog grada milijunske metropole Zagreba čije stanovništvo zasigurno ne zaslužuje da mu se pluća grada smanje za 5 tisuća hektara. I ovom prilikom ponavljam kako se mi u klubu SDP-a ne protivimo donošenju ovog zakona zbog toga što se prostor parka smanjuje za 5 tisuća hektara na zapadnoj strani parka jer smo svjesni toga da je taj prostor a na kojem danas živi oko 30 tisuća ljudi u takvom stanju odnosno toliko devastiran gradnjom i iskorištavanjem kamena da je ostanak tog područja pod režimom zaštite predviđenim za parkove prirode dalje besmislen. U tom smislu ovaj prijedlog zakona doista jest verifikacija postojećeg stanja ili da to kažemo grublje priznavanje neugodne istine od strane države koja nije bila sposobna zaštititi ovaj iznimno vrijedan prostor prirode. Klub SDP-a se ne protivi tom isključenju urbaniziranog prostora iz obuhvata parka prirode jer smo socijalno osjetljivo stranka i kao takvi svjesni da će te odredbe zakona u znatnoj mjeri olakšati život 30 tisuća stanovnika koji žive na tom području ali i olakšati posao upravo i Parka prirode Medvednica koja se nalazi u prilično neugodnoj, frustrirajućoj rekla bih i šizofrenoj situaciji jer sukladno postojećem zakonu treba štititi nešto što je zbog razmjera devastacije nemoguće štititi. U tom smislu klub SDP-a ne želi postavljati nerealne zahtjeve i inzistirati na zadržavanju tog područja u obuhvatu parka prirode i tako jeftino politizirati na ovom žalosnom primjeru jer smo svjesni toga da bismo time otežali život mnogim našim sugrađanima i sugrađankama. No smatramo također da bi se većina stanovnika i stanovnica iz tog područja a koje će uskoro biti izuzeto iz parka prirode strastveno založila za kompenzaciju tog prostora zelenim i netaknutim šumskim područjem koje se nalazi uz istočnu granicu parka. Svakodnevni kontakti s udrugama i zainteresiranom javnošću uvjeravaju nas kako i većina građana i građanski Hrvatske baš poput nas iz kluba SDP-a smatraju da se negdje mora postaviti crta i reći ne daljnjoj devastaciji zaštićenih prostora prirode bilo da se radi o parkovima prirode ili nacionalnim parkovima. Iako razumijemo ambiciju za gospodarski razvoj i ostvarivanje profita te želju stanovništva koje živi u blizini takvih prostora i ima nekretnine u tim područjima da ostvari materijalnu korist država mora snositi i imati odgovornost za zaštitu naših najvrjednijih resursa a to su prostori prirode koji su rasadnici naše biološke krajobrazne raznolikosti. Zbog toga u podršci ovom zakonu vidimo veliku opasnost pa čak i otvaranje Pandorine kutije prema svim budućim prohtjevima usmjerenima prema materijalnom iskorištavanju a time i devastaciji najvrjednijih prostora prirode kakvi su parkovi prirode i nacionalni parkovi jer činjenica jest da ovaj prijedlog zakona predstavlja žalosnu kapitulaciju i zornu manifestaciju neprihvatljive nemoći države da zaštiti naše najvrjednije resurse a to SDP kao odgovorna politička stranka ne može podržati i zato ćemo biti suzdržani o ovom prijedlogu zakona. U klubu SDP-a smatramo da je odustajanje predlagatelja od nadomještanja izuzetih područja parka prirode sa šumskim područjima koja se nalaze istočno od granica sadašnjeg obuhvata parka prirode odnosno šumama u pretežnom privatnom vlasništvu a koje se nalaze na zelinskom području još je jedan primjer žalosnog kukavičluka tijela državne uprave, manifestacija kalkulantskog ponašanja najjačih stranaka vladajuće koalicije u razdoblju pred skorašnje lokalne izbore jer vlasnici predmetnih šuma na istočnoj strani su birači koje bi potpuno opravdano uključivanje prostora na istočnom dijelu Medvednice u prostor parka prirode moglo navesti da na predstojećim izborima ne zaokruže one koji bi u dugoročnom i strateškom interesu države donijeti takvu odluku i izradili takav zakon. A upravo je odgovornost vladajućih donošenje upravo takvih odluka, odluka koje su u dugoročnom i strateškom interesu države a ne donošenje zakona kojima se štite partikularni interesi nekolicine i brani političko preživljavanje. Stoga je posebno neprihvatljivo obrazloženje predlagatelja kojim se odustajanje od kompenzacije obrazlaže time što su te šume u privatnom vlasništvu i time što Hrvatska govoreći u cjelini ima izuzetno veliki prostor prirode pod nekim oblikom zaštite. Ponavljam, u ovom prijedlogu zakona mi govorimo o vrlo konkretnom parku prirode, o parku prirode čije će se područje ovim zakonom smanjiti za gotovo 5 tisuća hektara, a što predstavlja petinu postojećeg Parka prirode "Medvednica", a što i nije baš zanemariva površina. U tom smislu smatramo da je dužnost predlagatelja bila da, ako već zbog objektivnih okolnosti ide na promjene granica ovog parka prirode, to učini tako da kompenzira izuzeta područja sa zapadne strane parka šumskim područjem s istočne strane parka. Ovako, da se slikovito izrazim, ostaje prilično gorak okus u ustima kada predlagatelja u maniri Poncija Pilata koji kao da je na prostor parka prirode pao iz ekosustava Marsa, pere ruke izuzimajući sebe od ikakve prethodne, sadašnje, a možemo sa sigurnošću utvrditi i buduće odgovornosti za konstantno smanjenje prostora prirode u Hrvatskoj, te tragično osiromašenje biološke i krajobrazne raznolikosti koju bi se na zaštićenim prostorima prirode ipak trebalo odlučno štititi. Sada nam vlastodršci iz kvaziobjektivne pozicije govore o ovom slučaju kao da s njim nemaju apsolutno ama baš nikakve veze i naravno nikakve odgovornosti za neprimjerenu i nedopuštenu gradnju i neplansku urbanizaciju kojom je zapadna strana parka tako nepovratno devastirana. Upravo tako nevjerojatno indolentni stav države koja odbija priznati svoju odgovornost, koja je neodgovorna i nemoćna provoditi zakone koje sama donosi. Upravo u toj nesposobnosti države i nefunkcioniranju državnih institucija u prvom redu građevinske inspekcije, vidimo najveću opasnost od ovog zakona. Bojimo se da državne institucije nisu naučile ništa od ovog žalosnog slučaja, pa slijedom toga nas neće iznenaditi kada za koji mjesec ili godinu u Saboru budemo raspravljali o izmjenama granica nekog drugog parka prirode, najvjerojatnije Parka prirode "Vransko jezero", na kojem ćemo kako stvari stoje graditi terene za golf ili se možda vladajući odluče čak i na izmjene, čitaj: smanjenje granice, nekog nacionalnog parka. Kako se to ne bi dogodilo već danas, apeliramo na tijela državne uprave da se probude iz samozadovoljnog transa i napokon počnu provoditi zakone koje samo predlažu i pišu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Nažalost, zbog sustavne devastacije zapadnog dijela Medvednice kroz duže vremensko razdoblje usprkos zakonom utvrđenoj zaštiti danas moramo donositi zakon kojim se mijenjaju granice Parka prirode "Medvednica". Prijedlogom zakona mijenja se granica Parka prirode "Medvednica" tako da se smanjuje njegova površina na 17 tisuća 938 hektara, a iz zaštićenog područja isključuju se intenzivno urbanizirana naselja sa neprimjerenom gradnjom. Intenzivna neplanska urbanizacija najizraženija je u prigorskom zoni, uz unutarnji rub Parka prirode "Medvednica" prema gradu Zagrebu. Stanje je nažalost nemoguće popraviti, ali je nužno preostali očuvani dio rubne zone parka prirode kvalitetno i učinkovito zaštititi. Sa stajališta zaštite prirode, kao i sa stajališta upravljanja zaštićenim područjem, smatra se da je opravdano isključiti zonu neprimjerenih sadržaja iz granica Parka prirode "Medvednica" tako da se promijene granice utvrđene zakonom o proglašenju iz 1981. godine. Razlog za izmjenu granica nije samo devastacija i bespravna gradnja, već i nelogičnost samih granica. Naime, kad se donosio Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode u ukupnoj površini od 22 tisuće 826 hektara utvrđene su njegove granice bez konzultacija sa strukom, pa se tako dogodilo da granice presjecaju pojedina naselja po pola tj. ako se slikovito izrazimo, granica parka prirode prolazi ljudima kroz dvorište pa im je pola kuće u parku, a pola nije. Neosporno je da granice treba mijenjati, no mi u HSS-u smatramo da navedeni prostor koji se izuzima treba svakako nadoknaditi tj. kompenzirati. Nismo za zaštitu samo radi zaštite, već se zalažemo da na ovo područje koje će se štititi mora udovoljavati uvjetima zaštite prirode. U prvom čitanju ovog zakona bilo je prijedloga da se zaštiti istočni dio Medvednice u kojem se nalaze šume koje su uglavnom u privatnom vlasništvu i koje nemaju takvu vrijednost da bi ušle u zaštićenu kategoriju parka prirode. Smatramo da bi bilo kontraproduktivno proglasiti zaštićenim prostor koji nema posebnu važnost u smislu očuvanja biološke raznolikosti, jer svaka zaštita sa sobom donosi određena ograničenja za lokalno stanovništvo koje ta ograničenja može kompenzirati kroz svoje proizvode ili usluge, a koje zbog vrijednosti zaštićenog područja imaju dodanu vrijednost pa se na njima može i više zaraditi. Ako se pak štiti područje koje objektivno ne može stvoriti tu dodanu vrijednost što je slučaj sa istočnim dijelom Medvednice, dakle dodanu vrijednost u smislu razvoja ekopoljoprivrede, ekoturizma, onda takva zaštita nema smisla, a proglašenjem zaštite lokalnom stanovništvu učinila bi se medvjeđa usluga. U parku prirode nalazi se danas 33 tisuće stanovnika što također nije u skladu s načelima održivog razvoja pa će se ovim izmjenama i korekcijom granica u parku prirode zadržati do 7 tisuća stanovnika, što je pak važno i sa aspekta očuvanja ruralnog krajobraza. Kroz javnu raspravu o prostornom planu Parka prirode "Medvednica" koji još nije usvojen, Državni zavod za zaštitu prirode proveo je anketiranje lokalnog stanovništva i prikupio 750 primjedbi, od kojih se najveći broj odnosio upravo na zahtjeve za izmjenom granica. Sigurno je da je i mišljenje lokalnog stanovništva važan razlog za izmjenu granica parka prirode koji u 27 godina još uvijek nije dobio svoj prostorni plan pa tako niti plan upravljanja, što je preduvjet da se zaštićeno područje može štititi, ali i razvijati. Mi u HSS-u smo stajališta da se u narednom razdoblju koordiniranim akcijskim planom trebaju pojačati aktivnosti građevinske, ali i svih drugih inspekcija kako ponovo ne bi došlo do neprimjerene i nedopuštene gradnje te neplanske urbanizacije na području Parka prirode "Medvednica". Aktivnost inspekcije kao i prostornih planera očekujemo i kod donošenja svih prostornih planova i GUP-ova koji nažalost imaju u svojim kartama sve manje zelenih površina, a sve više zgrada i stambenih zona. Ne bi voljeli da se ovim izmjenama granica parka prirode, kao i novim izmjenama zagrebačkog GUP-a donesenim 18. prosinca 2008. godine olakša širenje građevinskog područja. Treba obratiti pažnju na zone zaštitnog zelenila u podsljemenskom području, od Podsuseda do Sesveta u kojem se nažalost omogućuje gradnja. Primjer su Kulmerovi dvori koji se nalaze u zaštitnom zelenilu i tamo je nažalost dozvoljena gradnja, kao i na području oko crkve u Remetama i crkve u Vrapču koje oko sebe imaju zelenilo kao okvir za razglednicu, odnosno nalaze se u tradicionalnom krajoliku. U GUP-u piše, citiram: "da se iznimno može graditi složene rezidencijalne građevine sa pratećim sadržajima proširenog stambenog standarda". Bit će zanimljivo kako će taj krajolik u Zagrebu, oko spomenutih crkava, nekad tradicionalni, izgledati sutra. Uz ulicu Čret, zapadna strana Dotrščine već je posječena zaštićena park šuma, nije riječ o Medvednici, ali je riječ o važnom zelenom pojasu u gradu Zagrebu. Dakle, stvaran problem je to što nestaju zelene površine u gradovima pa nam se čini da je potrebna hitna reakcija po modelu “bolje spriječiti nego liječiti“. Nema adekvatne zaštite okoliša bez zaštite prostora. Zbog toga mi u HSS-u smatramo da ne treba uzimati novi prostor u gradovima za urbanizaciju već treba racionalnije iskoristiti postojeći i sačuvati zelene površine koje su pluća naših gradova. Hvala lijepa.

U obrazloženju zakona u ocjeni stanja kao razlog za smanjenje površina parka prirode navodi se, citiram: “neprimjerena i nedopuštena gradnja, te intenzivna neplanska urbanizacija u prigorskoj zoni uz uz unutarnji rub Parka prirode “Medvednica“ prema gradu Zagrebu.“ Kraj citata, što govori da se do sada unatoč Zakonu o pravilniku o unutarnjem redu i propisanom postupku ishođenja dozvola za gradnju u zaštićenom području provodila nedozvoljena izgradnja objekata i urbanizacija. Gledajući na površinu koja se sada izuzima iz zaštite i koju sada treba legalizirati očito se radi o dugogodišnjem, pa čak i sustavnom kršenju propisa. Ovakvo smanjivanje zaštićenog područja u čiju zaštitu se ulaže i novac poreznih obveznika daje zasigurno i drugima pravo i mogućnost da nelegalne zahvate u prirodi legaliziraju promjenama granica i površina zaštićenih područja. Svi smo svjedoci velikog broja objekata koji su izgrađeni na jadranskoj obali i u njegovom bližem zaleđu. Također znamo da se najveći dio posebno vrijednih i zaštićenih područja nalazi upravo u tom dijelu Republike Hrvatske, te donošenje ovakvog zakona dajemo mogućnosti i svim drugima da postupe na taj način. To bi moglo imati dugoročne nesagledive posljedice kako na biološkoj i krajobraznu raznolikost, održivi razvoj našeg turizma kao i percepcije Hrvatske kao destinacije sa nedirnutom prirodom i ekološki orijentirane buduće članice Europske unije. unije praksa je staviti pod zaštitu najmanje 15% ukupnog državnog teritorija, a mi smanjujemo naših desetak posto. I ne samo to, mi stvaramo negativan presedan. Mi šaljemo itekakvu ružnu političku poruku. Negdje poput Medvednice u glavnom hrvatskom gradu netko može sve, a negdje će bageri nesmiljeno rušiti izgrađene vikendice ili kuće, tj. onu neprimjerenu i nedopuštenu gradnju. Postavlja se suštinsko pitanje što je to, citiram opet predlagača zakona neprimjerena i nedopuštena gradnja i intenzivna neplanska urbanizacija na Medvednici. Iz upotrijebljenih kvalifikacija proizlazi da je ovdje bilo svega i krivnje građana i krivnje državnih službi. Mene interesira i molim odgovor sada kad ga već nisam dobio kod prvog čitanja zakona, da li su te vikendice, kuće i vile za iznajmljivanje na Medvednici u prostoru parka prirode građene nelegalno bez građevinske dozvole ili legalno sa građevinskom dozvolom. Ako su građene nelegalno tko je i zašto zatvarao oči pred tim? Ako su građene legalno sa građevinskom dozvolom tada je u pitanju divlja gradnja sa grijehom administracije koja je izdavanjem dozvola za gradnju, ali nestručnošću ili svjesnim propustom određenih stručnih radnji dovodi do izvedbenih rješenja građevinskih objekata nakaradnih u prostoru. Dakle, divlja gradnja je legalna ali njezin produkt u prostoru može biti katastrofalan. Ne uklapa se u prostor po kriterijima položajnog smještaja, gabarita, upotrijebljenog materijala, estetskog izgleda i slično. Mnoge medvedničke vile su upravo takve. Ako su građene legalno sa građevinskom dozvolom koja se eventualno nije smjela izdati ili se nisu smjele izdati barem za dio građevina posebno vile koje se estetskim izgledom sigurno ne uklapaju u tradicionalni ambijent mi imamo sve odgovorne osobe iz državne uprave potpisane na papirima. Zašto su one to radile, tj. potpisivale dozvole. Tko ih je štitio? Zašto? Da li je netko od njih odgovarao za to? Da li je uopće pokrenut koji postupak protiv njih? Kuće nisu ptice. Svaka ima svoje ukopane temelje, svoje ime i prezime, adresu, broj dozvole, osobu koja je dozvolu izdala sa pravom ili bez prava. Kladim se da je većina njih izgrađena u godinama samostalne Hrvatske pa ne možemo kriviti socijalizam za to. Naravno da se u prostoru parka prirode još prije proglašenja postojali određeni oblici gospodarskih djelatnosti i stambene izgradnje. Vjerojatno je i '81. postavljena granica parka prirode bila nerealna, pogrešna bez potrebnih analiza i konzultacija sa strukom. Ali glavna funkcija parka prirode je zaštita prirodnog područja od veće, daljnje koncentracije gospodarskih aktivnosti ili pretjerane stambene izgradnje, a mi smo u njem dozvolili stvaranje jednog rada veličine Koprivnice. Jasno je da ovim zakonom rješavamo svršeni čin, zakonom popravljamo učinjenu štetu. Ali sigurno nam neće pljeskati oni oni kod kojih smo isti svršeni čin rješavali ili ćemo rješavati bagerima. Razmjeri učinjene štete su ogromni. Na ovom do danas zaštićenom području parka prirode živi preko 30000 stanovnika. Tu su ulice, zgrade, kvartovi u kojima više odavno nema prirode koju bi nadzornicu ustanove Parka prirode “Medvednice“ trebali štititi. Pitanje je samo je li to tako trebalo biti? Tko je kriv za manjenje, daljnje smanjenje zelenih površina i šuma za smanjenu kvalitetu zraka i trajno uništenje krajolika. Ovdje je na dijelu sindrom nezrele demokracije. Države s još nedovoljno razvijenim institucijama zaštite okoliša i prostornog uređenja, odnosno nefunkcioniranje pravne države. Badave nam dobri najbolji zakoni ako se oni u praksi ne provode. Naime, javnost je već prilično senzibilizirana za probleme u okolišu, ali raspravu i reakciju temeljem štetnih utjecaja i radnji od onih koji su plaćeni da ih kontroliraju i spriječe obično imamo prekasno kad je već zahvat u prostoru s negativnim utjecajem nastao. Takvo postupanje u okolišu može biti na primjer kod branja gljiva dakle da čekamo da niknu i onda odemo po njih, ali ne i u investicijskim građevinskim zahvatima sa tisućama tona betona. Kod njih ne možemo čekati i gledati kako rastu, grade se nekad i godinama i desetljećima, ne reagirati i naposljetku se pokriti pepelom po glavi, pomiriti se sa svršenim činom i svim njegovim negativnim posljedicama. Zahvaljujem. Pa imamo još jedan klub. Hajmo Krešo, uvaženi zastupnik Krešimir Gulić u ime kluba HDZ-a. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću biti maksimalno kratak, utakmica nam je pa onda bumo malo požurili. Ali to ne znači da ne treba reći par riječi. I ono što hoću reći na početku klub Hrvatske demokratske zajednice u svakom slučaju podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama proglašenju Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode. Park prirode “Medvednica“ je proglašen '81. godine. Mislim da je to bitno reći i da je već tada u Parku prirode “Medvednica živjelo oko 20000 ljudi. I ta granica nije bila realna kak je rekel kolega Vincelj. mislim da je to početak problema, jer da se onda razmišljalo, da se veći dio građevinskog područja grada Zagreba i tadašnjih općina koje su bile sa zagorske strane ne stavlja u granice građevinskog područja ja mislim da danas ne bi imali takve probleme. Tako da po meni problemi su počeli '81. godine kad je nerealno veći dio građevinskog područja u parku prirode kojega sad evo ovim Konačnim prijedlogom zakona ćemo izlučiti iz parka već bio u parku. A tko je kriv? Pa evo, da ne idemo sad tražiti krivca, ali moramo biti svjesni toga da prostorne planove u gradovima i općinama znači donose jedinice lokalne samouprave. mi smo ti koji na neki način određujemo granice građevinskog područja, normalno konačno uz suglasnost županije i ministarstva i tako dalje. Ali ono što moram reći i naglasiti da granice i devastacija parka se na zagorskoj strani nije dogodila. Gospodo, ja živim u parku sa zagorske strane i to moram reći da se nije dogodilo na zagorskoj strani, nego se dogodilo na zagrebačkoj strani. Znači po meni ima tu odgovornost lokalna samouprava jer mi kad radimo prostorne planove moramo voditi brigu da se ne dogodi devastacija, da upravo zaštitimo taj krajobraz ako nam je u interesu. Pa evo, koji su nedostaci postojećih granica? Sadašnje granice obuhvaćaju urbanu zonu uz rub parka koji je izgubio svoje prirodne vrijednosti, a velim izgubio ih je već i '81. U Parku prirode Medvednica mislim da je on specifičan park jer u njemu živi preko 33, pa 35 tisuća stanovnika, kad znamo da u Hrvatskoj imamo ukupno 11 parkova, znači u ovih ostalih 10 parkova vam živi negdje oko 3 do 4 tisuće stanovnika, a u samom Parku prirode Medvednica živi 35 tisuća stanovnika je nemoguće i pratiti i rad nadzorne službe u javnoj ustanovi park prirode, nemoguće je pratiti evo tu takvu gradnju kakva je bila. Naselja su bila prirodno presječena na pola spomenutim granicama pa ste imali da s jedne strane ceste vrijedi Zakon Zakon zaštite prirode, s druge ne, pa s jedne strane ceste je vlasnik parcele morao imati parcelu 20% veću za razliku od onoga s druge strane ceste, što do sad, evo nije bilo logično. Imali smo nažalost u parku osamdesetih godina izdate građevinske dozvole, što je po meni isto jedna, evo jedan propust tadašnji da imate benzinske pumpe u parku, da imate betonare u parku. Mislim, ne shvaćam tko im je izdao građevinske dozvole. Evo, javne ustanove zbog svojih zakonskih obaveza prisiljene rješavati komunalne probleme rubnih urbanih zona koje ne spadaju u domenu zaštite prirode, nisu u skladu sa ciljevima zbog kojega je ustanova i osnovana. Ovako gusto naseljena područja su raznorodna ljudskom aktivnošću generirala potrebu za izdavanje velikih broja rješenja iz domene zaštite prirode, a posebice uvjete zaštite prirode te opterećuju rad uprave i zaštite prirode i inspekcijske službe. Na taj način stanovnike parka stavljaju na jedan način u neravnopravni položaj. Koje će pozitivne posljedice proisteći promjenom granica parka prirode? Pa ono što je bitno reći da je iz zaštićenog područja postojećeg parka prirode, izbaciti će se neprimjereni sadržaji intenzivne urbanizirane gradnje zone opterećeni neprimjerenom gradnjom, te će se rješenjem komunalnih problema prebaciti na državne, znači sa državne s javne ustanove parka prirode na lokalnu razinu, znači na općine i gradove. Režim korištenja prostora u naseljima koji su trenutno, znači u parku prirode više neće biti neprirodno podvojen s obzirom na granicu parka prirode koja prolazi, kako sam rekao malo prije, cestom. Prestati će vrijediti postojeći uvjeti gradnje i uređenja prostora koji su propisani za park prirode, znači veličina parcele i prostoru građanima će biti pojednostavljen postupak ishođenja dozvola za gradnju i druge aktivnosti, a detaljni uvjeti gradnje i uređenja građanskih područja biti će regulirani prostornim planovima nižeg reda, znači županijskim, gradskim i općinskim. I osigurati će se jedinstveni režim zaštite upravljanja za prirodnu cjelinu masiva Medvednici. Pa evo, mislim da je ono što je i rečeno već ovdje, ono što je bitno da je Ministarstvo kulture izvijestilo javnost i organiziranih javnih uvida, a u prijedlogu izmjena Parka prirode Medvednica i prezentiralo je i kartografsku dokumentaciju. Javni uvid je održan i u Zagrebu, i u Donjoj Stubici i u Bistri i većina primjedbi izneseno tijekom javnog uvida je i prihvaćena. Evo, zbog svega ovog navedenog, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Zahvaljujem. Time bi završili današnje zasjedanje. Sutra ujutro nastavljamo u 9,30. Prvi je za raspravu prijavljen uvaženi zastupnik Gordan Maras, pa onda uvaženi zastupnik Zdenko Franić, pa onda tako redom kako će tko doći na red. Želim vam lijepu i ugodnu laku noć.